Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 5. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne prav lepo pozdravljam! prekinjeno****3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer spoštovanemu ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu. Beseda je vaša. Izvolite. Podpredsednica, najlepša hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, eno lepo dobro jutro! Jaz vem, kakšen zakon ta moment predstavljam in nisem najbolj zadovoljen. Sicer sem s tehniko zakona zadovoljen, seveda nam pa na nek način vsem skupaj številke enostavno ta moment še ne gredo skupaj in je to samo osnovni zakon, ki ga bo verjetno potrebno s številkami tudi dopolnjevati. Zakaj? Zato, da bo naše gospodarstvo konkurenčno, da bo imelo naše gospodarstvo podobne pogoje kot nekatera druga evropska gospodarstva in še enkrat bi rad rekel, tukaj je, če mene vprašate, bom zelo iskreno povedal, Evropa padla na, za moje pojme, solidarnostnem solidarnostnem izpitu. Ampak Vlada je ta zakon, vem, da ima gospodarstvo novinarsko konferenco, ja, ker jih tudi slišim, sodelujemo, spisala v sodelovanju z zbornicami. Za državni

smo upoštevali pripombe gospodarstva v največji možni meri in hkrati gledali tudi ta javnofinančni vidik. Rad bi izpostavil nekaj ključnih točk, kjer smo šli nasproti gospodarstvu.

evropska shema. Potem smo uredili možnost prijave tudi tistim upravičencem, ki posredno kupujejo energijo prek posrednih dobaviteljev. To govorimo za predvsem te, ki so najemniki v raznih trgovskih centrih in tako naprej. Dodali smo možnost, in to je zelo pomembno, predvsem za turistični in trgovinski sektor, ki je bil leta 2021 zaprt zaradi korone, da smo uvedli načelo sorazmernosti. Predlagamo tudi črtanje posebnega postopka za odobravanje pomoči na 4 milijone evrov in seveda smo upoštevali zakonodajno-pravno mnenje, ki ga jaz neizmerno cenim in vem, da je potrebno v zakonu upoštevati vsa mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. V glavnem, govorimo o milijardi 200 tisoč. 850 milijonov evrov denarja gre za subvencioniranje električne energije in plina, 100 milijonov bo šlo za ohranjanje delovnih mest in pa 200 milijonov evrov za likvidnost podjetij. To je seveda kombinacija med povratnimi sredstvi SID, Slovenskega podjetniškega sklada in pa z dodatnimi sredstvi Ministrstva za gospodarstvo.

in ker nismo v normalni tržni ekonomiji, zdaj bom rekel eno stvar, mi smo v vojni ekonomiji in tudi Vlada se mora na tak način obnašati in zato bo potrebno verjetno še v nadaljevanju ali takoj v začetku januarja dopolnjevati zadeve, da bodo šle predvsem v pomoč gospodarstvu, ker gospodarstvo je tisto, ki potem vrača denar nazaj v proračun. Še to bi rad rekel, nobena Vlada ne daje svojega denarja, dajemo denarod vseh vas, od gospodarstva in ga poskusimo samo na nek način pametno transformirati. Obdobje pomoči bo od 1. januarja do 31. decembra 2023, se pravi za naslednje leto. leto. Ker vem, da smo bili že na odboru, poznate zakon na nek način v celoti, vem tudi za vse amandmaje, tako da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

Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Odbor za gospodarstvo je na 8. nujni seji 13. 12. 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Odboru je bilo poleg predloga zakona posredovano tudi naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, predlogi za amandmaje Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, potem pripombe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predlog za amandma Gospodarske zbornice Slovenije in Trgovinske zbornice Slovenije in tudi mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Amandmaje k predlogu zakona so vložile Poslanska skupina SDS, Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica in Poslanska skupina Nova Slovenija. Po uvodni obrazložitvi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter državnega sekretarja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da so nekatere pripombe iz pisnega mnenja službe upoštevane v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin, glede drugih pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo ustrezna pojasnila. Glede dela predloga zakona, ki ureja ukrepe za ohranitev delovnih mest, pa je izpostavila, da še vedno ni v celoti utemeljeno različno urejanje dveh sorodnih ukrepov za ohranitev delovnih mest. Poleg tega je podala pripombe glede informativnega izračuna upravičenosti do pomoči iz 51. člena zakona. V zvezi z nekaterimi amandmaji poslanskih skupin SDS in NSi pa je bilo podano opozorilo glede upoštevanja začasnega okvira Evropske komisije. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki se je s predlaganim zakonom seznanila. Predstavil je pripombe in predloge, za katere komisija predlaga, da se proučijo in sprejmejo v nadaljevanju zakonodajnega postopka. V nadaljevanju so predstavnice in predstavniki zbornic in gospodarstva pohvalili prizadevanja Vlade in sodelovanje z deležniki pri pripravi predlaganega zakona. Obenem pa so opozorili na situacijo, v kateri za poslovne odjemalce glavni problem še vedno ostajajo visoke ponudbe za zakup električne energije in pozvali k regulaciji cen električne energije. V razpravi so bili posamezni razpravljavci do predlaganih rešitev kritični, saj bi po njihovem mnenju Vlada morala najti način, da podjetjem zagotovi stabilne in konkurenčne cene električne energije. Izpostavljeni so bili tudi primeri učinkovitih ukrepov nekaterih vlad iz sosednjih držav članic Evropske unije. Nekateri razpravljavci so predlagane rešitve podprli in spomnili, da so ukrepi Vlade omejeni s finančnimi posledicami in pravili Evropske unije. Posamezni razpravljavci so opozorili, da je vzrok za nastalo situacijo v špekulacijah na trgu električne energije in predlagali spremembo sistema proizvodnje in distribucije električne energije.

Odbor je nato glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del poročila. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Zoran Mojškerc. Izvolite. Hvala za besedo. Slovenski demokratski stranki smo že pri sprejemanju Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in novele Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki sta skupaj zagotovila okoli 86 milijonov evrov pomoči gospodarstvu, opozarjali, da pomoč gospodarstvu ne bo zadostna, kar se je v manj kot dveh mesecih izkazalo za realno, čeprav je vlada takrat zatrjevala nasprotno. Danes obravnavamo Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, s finančnimi posledicami za državni proračun v višini kar 975 milijonov evrov. Kljub zelo visokemu skupnemu znesku predvidene pomoči gospodarstvu pa predstavniki gospodarstva in delodajalcev jasno opozarjajo, da Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ne rešuje osnovnega problema visokih ponudb za zakup elektrike za leto 2023, saj uredba Vlade Republike Slovenije o mehanizmu določanja cen na ponudbe ni vplivala, zato bo tudi učinek zakona izjemno skromen oziroma nezadosten. Prav tako pa zakon gospodarstvu ne bo konkretno pomagal pri soočenju s posledicami energetske krize. navedeno so opozorili tudi predstavniki gospodarstva in delodajalcev, ki so bili povabljeni na sejo Odbora za gospodarstvo na predlog Slovenske demokratske stranke. Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je pomoč gospodarstvu nujno potrebna, zato smo vložili amandmaje, ki bi izboljšali predlog zakona in upoštevali stališča gospodarstva. Zato predlagamo, da se razširi krog upravičencev do pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, saj energenti niso zgolj električna energija, zemeljski plin in tehnološka para, ampak vsi energenti, ki jih za opravljanje gospodarske dejavnosti uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti. Prav tako pa predlagamo, da se spremeni formula za izračun pomoči, saj bi se s tem povišala pomoč gospodarstvu, kar so v dopisu predlagali tudi predstavniki delodajalcev. Dodatno pa predlagamo, da se podaljša časovno obdobje, v katerem lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom. Izhajajoč iz navedenega vas pozivamo, da naše amandmaje podprete in pri pripravi in sprejemanju zakonov, ki so namenjeni pomoči gospodarstvu, ne zgolj prisluhnete gospodarstvu, ampak ga tudi upoštevate. Ker pa je vsaka pomoč boljša, kot da pomoči sploh ni, v Slovenski demokratski stranki predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister Matjaž Han! Vem, da vam je danes težko, ampak od sočustvovanja slovensko gospodarstvo ne bo imelo nič. na začetku takoj povem, da bo Nova Slovenija glasovala proti sprejemu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Zakaj bomo to storili, če pa smo stranka na strani gospodarstva in tistih, ki delajo, podjetnih, pridnih? Ker je način, na katerega se Vlada loteva reševanja krize v gospodarstvu, neresen ali bolje pišmeuhovski. Spoštovana Vlada, med podjetniki in gospodarstveniki vre. Medenih tednov je konec, ljudje potrebujejo konkretne rešitve in ne cenenih floskul in piar sporočil. Pravkar teče novinarska konferenca na Dimičevi, na domu gospodarstva, kjer sodelujejo praktično vsa reprezentativna gospodarska združenja. Kakšna je situacija v realnem življenju? En primer. Direktor večjega slovenskega podjetja pravi, da so lani za elektriko plačevali 10 milijonov evrov, po novem bi morali skoraj 100 milijonov evrov. 100 milijonov, eno podjetje. Kaj naj naredijo? Mimogrede, v poleti sprejetem in pred kratkim noveliranem zakonu o pomoči za gospodarstvo v višini 86 milijonov ali bolj točno, zagotovljenih je le 80 milijonov, eno podjetje pa bo plačalo za elektriko 100 milijonov. Cene elektrike za večja podjetja so višje za 700 %. Kljub vladni pomoči bodo podjetja plačevala tri do štirikrat višjo ceno za elektriko kot lani. Pomoč je prenizka, nezadostna in prihaja prepozno. Vlada pravi, da dodatne pomoči gospodarstvu pač ni pripravljena nameniti. Kakšne prioritete ima ta vlada, je vsak dan manj jasno. Očitno Vlada žal ne vidi nekaj korakov oziroma nekaj mesecev vnaprej. Številna podjetja ne bodo mogla preživeti naslednjih mesecev, zato bodo ljudje izgubili službe. Namesto pomoči podjetjem bomo mi davkoplačevalci denar, verjetno celo bistveno več denarja, dali za socialne pomoči in nadomestila za brezposelnost. Gre za slabo in kratkovidno ekonomsko politiko, saj delovno mesto hitro izgubiš, ustvariš pa ga zelo težko. Drži? Drži. Levim vladam lahko priznamo nekaj, in sicer talent za kompliciranje oziroma izumljanje birokratskih nesmislov. Ceno elektrike bi lahko enostavno fiksirali na 200 evrov za megavatno uro za mala in srednja podjetja z uvedbo kapice. Na ta način bi rešili 99 % gospodarskih subjektov, več kot 70 % zaposlenih in več kot 60 % BDP. Ampak zakaj bi nekaj naredili enostavno, če lahko zapletemo? Namesto kapice se je Vlada odločila za subvencije. Tako bo več kot 50 tisoč podjetij moralo, ali pa tudi ne, podati vlogo za pomoč, sledilo bo čakanje na izplačilo denarja in seveda kup birokratskih ovir. Sprašujemo se, ali bo SPIRIT uspel vse te vloge sprocesirati? Ali programske rešitve že testirajo? Kapico na ceno energentov omogoča evropski okvir. Uvedle so jo nekatere sosednje države in številne države članice Evropske unije. O smiselnosti uvedbe kapice Vlado preprečujejo vsa gospodarska združenja in ugledni ekonomisti, ampak naša vlada vztraja. Prva izplačila lahko podjetja pričakujejo konec marca 2023, celoten znesek pomoči pa bodo prejela šele konec marca 2024. Podjetja, ki nimajo dela, bodo upravičena do ukrepa čakanja na delo. Naš minister Janez Cigler Kralj je s tem ukrepom v času epidemije rešil približno 300 tisoč delovnih mest, ampak po novem zakonu bodo v 30 mesecih podjetja, ki bodo to pomoč prejela, polovico prejete pomoči morala vložiti nazaj v zeleni prehod. Seveda ne gre prezreti plemenitega namena ministra Luke Mesca, ki je ukrep pripravil. V praksi pa to pomeni, da podjetja, ki nimajo denarja, tega ne bodo vložila v zeleni prehod in če jim država pomoč pogojuje na tak način, bodo ljudi preprosto odpustili.

hvala lepa za besedo, podpredsednica. Pred nami je predlog zakona, ki bo tudi v prihodnjem letu omogočil nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov pomoči gospodarstvu, ki ga je prizadela energetska draginja. Dostopnost in cene energentov so že nekaj časa glavna skrb gospodarstva po vsej Evropi, zato vse države izvajajo svoje ukrepe.Zaradi strogih splošnih pravil o državnih pomočeh, ki veljajo v Evropski uniji, pa so države članice, tudi Slovenija, močno vezane na začasne okvire Evropske komisije, ki predstavljajo nabor dovoljenih ukrepov pomoči podjetjem za ohranitev poslovanja in zaposlenosti. Po vsebini zakon pomeni nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov pomoči, ki se izvajajo skladno z interventnimi zakoni, sprejetimi v letošnjem letu. Da bi se lahko ukrepi izvajali tudi v prihodnjem letu, je nujno, da zakon stopi v veljavo pred začetkom novega leta. To je tudi razlog, da je Vlada predlagala nujni postopek za njegovo obravnavo. Oblike pomoči, ki bodo na voljo prizadetim gospodarskim subjektom, bodo tako obsegale pet oblik sofinanciranja povišanih stroškov energentov, podjetjem pa bo znova na voljo tudi subvencioniranje začasnega čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, da bi tako v čim večji meri ohranili zaposlenost in gospodarsko aktivnost. Dodatno so vključeni tudi ukrepi likvidnostne pomoči, ki bodo na voljo s sodelovanjem SID banke. Vsi se zavedamo, da je situacija izjemno resna, cene energije na borznih trgih dosegajo rekordne vrednosti, sposobnosti držav za pomoč pa so seveda omejene, tako s finančnimi zmožnostmi kot tudi omejitvami, ki jih postavlja Evropska unija. je tudi glavni razlog, da določene predlagane rešitve niso vključene v zakon, poudariti pa moramo, da ta zakon ne zajema vseh ukrepov, ki so bili že sprejeti za pomoč ljudem in tudi gospodarstvu z drugimi akti, kot je na primer uvedena regulacija cen goriv in električne energije, ki vključuje tudi male poslovne odjemalce. Prejšnji teden smo v Državnem zboru sprejeli tudi zakon, ki skuša direktno nasloviti problem visokih tržnih cen energije. Vlada je sprejela tudi uredbo o oblikovanju cen električne energije. Nadejamo se, da bo kombinacija vseh teh ukrepov vplivala tudi na znižanje tržnih cen na še obvladljivo raven. V resnih razmerah in pod časovnim pritiskom je bilo logično pričakovati, da bo predlog zakona deležen mnogih predlogov za dopolnitve in izboljšav. Prejeli smo več predlogov za amandmaje s strani gospodarskih združenj, nekateri od njih so bili vključeni tudi v amandmaje opozicije. Ponovno pa poudarjamo, da moramo pri odločitvah upoštevati, kaj je dovoljeno s strani Evropske unije in kaj je mogoče z vidika finančnih zmožnosti države in javnih sredstev. Prepričani smo, da je Vlada na čelu z gospodarskim ministrstvom vložila maksimalen napor v usklajevanje zakona in da njegova vsebina v kar največji meri ustreza izzivom, pred katerimi stoji slovensko gospodarstvo. Tudi v Poslanski skupini Socialnih demokratov se še kako zavedamo, da paket pomoči, ki ga sprejemamo danes, sam po sebi ne bo dovolj, da bi uspešno prebrodili težko obdobje. Gre pa za pomemben korak v tej smeri. Ukrepe pa bo v prihodnosti z dialogom in sodelovanjem mogoče še vedno nadgraditi. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona tudi soglasno podprli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Miha Kordiš. Izvoli. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoča, hvala za besedo. Na današnji seji obravnavamo eno samo točko dnevnega reda in ta točka dnevnega reda je elektrika. Natančneje, koliko zaradi razmer na trgu znašajo položnice za energijo, ki jih mora plačevati gospodarstvo, zlasti tista večja podjetja. Verjetno ni med nami nikogar, ki ne bi v zadnjih nekaj mesecih prejel zelo preprostega vprašanja od državljank in državljanov. Kako je mogoče, da država vlaga v svojo energetiko, vlaga v infrastrukturo, gradi in vzdržuje svoje elektrarne, potem pa s pridelano električno energijo ne more po proizvodnih cenah zalagati gospodinjstev in svojega gospodarstva? Odgovor je kar preprost, čeprav precej žalosten. Elektrika se pri nas res proizvaja pod državnim patronatom kot kritična infrastruktura, in prav je tako, a je med proizvodnimi obrati, torej elektrarnami, in porabo v gospodarstvu in nasploh v družbi, tudi v gospodinjstvih, skoraj nasilno vzpostavljen mehanizem trga. To pomeni, da se elektrika res da proizvaja zato, ker jo potrebujemo za to, da lahkostroji delajo, zato, da so lahko prižgane luči, da obratujejo zdravstveni domovi in šole, ampak se distribuira na način in skozi mehanizem, da bo prek tržne akvizicije vrednosti nekdo lahko zaslužil. Prišli smo v situacijo, ko se je omejitev tržne organizacije naše električne infrastrukture zelo jasno izkazala kot problematična. Elektrike se ne prodaja in ne distribuira zato, ker jo potrebujemo, ampak zato, da z napihnjenimi cenami služijo posredniki in preprodajalci, skratka, da služijo špekulanti. Edini način, da na trenutno energetsko krizo odgovorimo, edini način, da energetiko v celoti ozelenimo, je ta, da distribucijo električne energije v celoti izvzamemo iz trga. Če se elektrika proizvaja pod takimi in takimi pogoji za svoje stroške, potem naj se za stroške proizvodnje, recimo temu za neprofitno ceno, v katero vključujemo tudi amortizacijo elektrarn, tudi določen del stroška investicij, ki ga potrebujemo za zeleni prehod v energetiki in tako naprej, tudi prodaja in se z njimi prednostno zalaga domače odjemalce, tako gospodinjstva kot javni sektor in tudi gospodarstvo. Brez tega zelenega preboja v energetiki preprosto ne bo. Je pa res, da imamo zaradi tržne organizacije in špekulativnih cen opravka s cenovno krizo v energetiki tukaj in zdaj. Prav je in normalno je, da država v takih razmerah pomaga. To v tem hipu poskuša storiti na gospodarskem področju z interventnim zakonom, ki ga obravnavamo. Ta zakon je sestavljen iz treh poglavij. V prvem poglavju se zagotavlja subvencije v višini 850 milijonov evrov, ki naj pomagajo podjetjem plačevati visoke električne položnice. V drugem sklopu se zagotavlja sredstva za čakanje na delo in za skrajšani delovni čas, če bi prišlo do izpada zaposlitev zaradi energetske krize. Skratka, varuje se delovna mesta. V tretjem sklopu pa se pomaga gospodarstvu ščititi pred energetskimi špekulanti z likvidnostno pomočjo. Mislim, da je tak način državne intervencije pravilen za to, da se naslovi krizo cene v energiji, a mislim tudi, da je potrebno kakršnokoli uporabo javnih sredstev dopolniti z družbenimi cilji. Se pravi, če bo država zasebnemu kapitalu, sploh zasebnemu kapitalu velike vrednosti, pokrivala položnice za elektriko, potem mora tudi nekaj zahtevati v zameno. Tista običajna varovalka, ki bi jo potrebovali pri tako velikem prenosu javnih sredstev v zasebno porabo, je, da se zavaruje delovna mesta. To je tista varovalka, ki jo v Levici v tem zakonu pogrešamo, v njegovem prvem delu, se pravi na področju subvencioniranja cen električne energije za večja podjetja. Če namreč javnih sredstev ne zavarujemo na tak način, se lahko zgodi, da bo kakršnakoli javna poraba za pomoč gospodarstvu v težkih časih energetske krize preprosto pobrana in ne bo zagotovila tistega cilja, ki bi ga morala, to je, da ohranja delovna mesta. Hvala in se opravičujem, ker sem prekoračil alocirani čas. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Andreja Živic. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani vsi, prav lep pozdrav! Pred nami je obravnava že tretjega interventnega zakona za pomoč gospodarstvu. Prvemu, ki smo ga sprejeli konec avgusta in je bil vreden 40 milijonov, je hitro sledil drugi, ki je to vrednost podvojil. Zakon, ki je pred nami danes, pa je težak kar 975 milijonov evrov. Z njim se skuša gospodarstvu čim bolj olajšati neznosno situacijo, ki jo povzroča energetska kriza. Bistvene rešitve so povzeli že moji predhodniki – zajemajo ukrepe za neposredno pomoč gospodarstvu s subvencioniranjem stroškov določenih energentov, ukrepe za ohranjanje delovnih mest in ukrepe za povečanje likvidnosti gospodarstva. Gospodarstveniki so bili na seji matičnega delovnega telesa enotni, sodelovanje z Vlado je zgledno in pohvalno, zakon pa je po njihovem mnenju zaraditrenutnih razmer in cen energije, ki so znova poskočile, preskromen. Njihovo razočaranje je mogoče razumeti. Zakon je bil pripravljen na drugačnih izhodiščih glede vhodnih cen električne energije in tudi njihovi pripravljavci ne zanikajo dejstva, da v primeru vztrajanja zaostrenih okoliščin ne bi povsem dosegel svojega namena. In tu mora nastopiti Evropska unija, ki doslej svoje naloge žal ni izpolnila. Ob vsej doslej sprejeti interventni zakonodaji smo tudi v Poslanski skupini Svoboda pritrjevali dejstvu, da se morajo ukrepi ob usmerjanju v blaženje in obvladovanje energetske krize osredotočati osredotočati tudi na ohranjanje koristi notranjega energetskega trga EU in enakih konkurenčnih pogojev. Toda ob tem je nujno treba poskrbeti tudi za odpravo najbolj kritičnih anomalij, ki ga zadnje čase zaznamujejo, in uvesti ukrepe za njegovo stabilizacijo, velja tako za trg električne energije kot za trg zemeljskega plina. Evropska unija bo preprosto morala ubrati drug, odločnejši in učinkovitejši pristop. Potrebujemo korenitejše spremembe, usmerjene v oblikovanje ustreznih varovalk in ukrepov, ki ne bodo naslovili le posledic krize razpoložljivosti energije in cenovne krize, temveč bodo usmerjeni tudi na vzroke zanjo. Tako kot je pred dnevi poudaril predsednik vlade, visoke cene energije, ki so poskočile v nebo, vedno bolj dajejo vtis, da se na trgu izvajajo špekulacije, kjer se ustvarja dobiček v imenu zasebnih interesov in ne v interesu evropskih državljanov. Temu je treba narediti konec. Ve se tudi, kako. Na to naša vlada s predsednikom in resornim ministrom ter njegovo ekipo neumorno opozarja že ves Naj bo torej jasno, nad preveč medlimi ukrepi na ravni EU smo razočarani popolnoma enako kot ostali, le da mora naša vlada na teh, četudi pomanjkljivih podlagah graditi zakonodajo in poskusiti kar se da uspešno lajšati situacijo za vse vpletene. Ne pozabimo, posamezno podjetje bo lahko za enostavno pomoč pridobilo do 2 milijona evrov sredstev, za posebno pomoč do 4 milijone, zaradi zmanjšanja gospodarske uspešnosti do 100 milijonov sredstev, za energetsko intenzivna podjetja pa do 50 oziroma 150 milijonov evrov. Predvideni zneski so daleč od zanemarljivih. Zelo pozitiven učinek bi morala doseči tudi oba ukrepa za ohranjanje delovnih mest. Gospodarstvenike in njihove pozive torej slišimo, razumemo njihove argumente, zavedamo se razsežnosti kriznih razmer, v katerih so se znašli, poistovetimo se lahko s stiskami, ki iz krize izhajajo. V prenekaterem pogledu z njimi tudi soglašamo. Kljub temu pa menimo, da je treba znova opozoriti na dve pomembni dejstvi. Prvič, Slovenija na integriranem energetskem trgu ne more delovati kot osamljen otrok. Drugič, v mislih je treba vselej imeti tudi vzdržnost javnih financ. Cilj vseh nas je, da gospodarstvu pravočasno pomagamo in učinkovito preprečimo morebitno poslabšanje stanja. Obenem je zelo pomembno, da z gospodarstvom ohranimo vzpostavljeno zaupanje in dialog, le skupaj bomo namreč prišli do za vse nas najboljših rešitev. Predlog zakona bomo v Poslanski skupini Svoboda soglasno podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi morda kdo razpravljati? Vidim, da je kar interes, zato odpiram prijave, in sicer začenjamo s prijavo.

Pred nami je zakon, ki nam ga je predlagala Vlada. Predsednik Vlade je gospod dr. Golob, Steve Jobs slovenske energetike, kot je bilo rečeno kmalu na začetku njegovega mandata. gospod Golob je 10. oktobra v tej dvorani na 20. izredni seji izrekel naslednje besede, citiram: »Kar se tiče prihodnjega leta,ponovno dajem javni poziv vsem, ne sklepajte nobenih pogodb do konca leta, se opravičujem«, to so bile njegove besede, »bom ponovil – ne sklepajte nobenih pogodb do konca meseca oktobra. Konec meseca oktobra bo znan nov regulatorni okvir na evropskem nivoju za vse energente, predvsem za zemeljski plin in električno energijo.« To so bile njegove besede meseca oktobra. V vmesnem času smo slišali kar nekaj pohval oziroma slavospevov s strani poslancev Svobode, kako je gospod Golob vrhunski strokovnjak, kako se cela Evropa obrača na njega v iskanju rešitev za izhod iz energetske krize. Jaz se resnično sprašujem, zakaj Evropa deluje drugače oziroma sprejema drugačne rešitve kot jih pač mi oziroma kot jih sprejema naša vlada pod predsedovanjem velikega strokovnjaka za energetiko.

na obisku pri SAZU, dejal, da pa je zdaj trenutek oziroma pravi čas za sklepanje pogodb za elektriko za prihodnja leta oziroma ne samo za prihodnje leto, še za kakšno leto naprej, da sedaj so pa cene bolj ugodne, ampak mi imamo danes informacijo, da je cena še vedno prek 500 evrov. Podjetja so v dilemi, ali sprejeti tako ceno, ker kot smo že na Odboru za gospodarstvo slišali od gospodarstvenikov, gre praktično za, ne bom rekel, izsiljevanje, ampak podjetniki so postavljeni pred dejstvo, taka cena je v tem trenutku, take-it-or-live-it, odloči se v 15 minutah in podpiši pogodbo, se pravi, podjetja so pod velikim pritiskom. Vlada je takrat trdila, da se bo zadeve lotila drugače, da bomo iskali rešitve v smislu cenovne kapice. To so nekatere države storile. Stalno se izgovarjamo na Evropo. Poglejte, v takih trenutkih je treba imeti jasno vsem evropskim voditeljem, gre za naše gospodarstvo, gre za našo državo. Recimo Nemčija, Nizozemska, Avstrija, Danska, Luksemburg in Estonija, to si lahko preberete na Bloombergu, grejo neodvisno od zakonodaje oziroma od soglasnosti Evropske unije v rešitev cenovne kapice. Včeraj so Nemci to sprejeli za plin v nemškem Bundestagu, se pravi neodvisno od tega, kaj se bo zmenila Evropa, nekatere države to rešujejo tako, kot je treba. Mi pa imamo pred nami zakon, ki je v povsem drugi smeri kot jo je predsednik Vlade napovedoval celotno jesen. Na kratko bi se samo dotaknil, mi govorimo, gospodarstvu smo pripravljeni iz naslova pomoči za energetsko draginjo dati 850 milijonov.

Sedaj ne bom tukaj o poročnih pričah in tako naprej, ampak eden od krivcev, če tako želite, da imamo tako situacijo, kot je, njim brez težav 500 milijonov, za celotno slovensko gospodarstvo, od katerega smo vsi odvisni, pa 850 milijonov. Že na Odboru za gospodarstvo sem omenil oziroma podal idejo oziroma razmislek, govora je, da se je energija prodajala v časih, ko so bile cene nizke, za dolgo obdobje naprej po relativno nizkih cenah. Ali je kdo razmislil oziroma preučil možnost, ali je te pogodbe možno razdreti? Ali je pogodbe, ki so bile podpisane za nizko ceno energije, možno razdreti? možno razdreti? Načeloma se da razdreti vsako pogodbo, seveda je pa tukaj potem vprašanje pogodbene kazni in je na koncu najbrž stvar neke matematike. To kot ideja.

birokratski način, kako naj podjetja pridejo do pomoči zaradi visokih cen energentov. Kot je bilo že v nekaterih stališčih rečeno, celoten postopek naj bi peljal SPIRIT, javna agencija, ki do tega trenutka prav gotovo ni pripravljena na tako obsežno delo oziroma na tako obsežno obdelavo podatkov, ki jo čaka v naslednjih, lahko rečemo, dveh mesecih. Se pravi, do 13. februarja je potrebno vzpostaviti informacijski sistem, ki ga v tem trenutku še nimamo. Informacijski sistem, ki bo sposoben zajeti to maso podatkov, maso prijav podjetij, ki se bodo prijavljala za to za to pomoč na podlagi tega zakona. Operira se z različnimi številkami, 10 tisoč, 50 tisoč. Meni je nepredstavljivo, da bo ta javna agencija SPIRIT, ki ima, kot že večkrat slišano, pomanjkanje kadrov, da bo kot prvo do 13. februarja vzpostavila sistem, ki še ne obstaja, najbrž lahko pričakujemo tudi kakšen javni razpis za postavitev tega informacijskega sistema. Potem bomo mogli od 13. februarja do konca februarja zbrati 10 tisoč, 50 tisoč, različne številke se pojavljajo, teh vlog in jih potem obdelati do konca meseca marca in že pripraviti prva izplačila. To je po mojem mnenju mission-impossible. Pa če se malo vrnemo na kakšne prejšnje čase, imeli smo že eno tako izkušnjo, ko smo eni ustanovi dali eno nalogo v času kovida, pa se je izkazalo, da so padli na celi črti. Jaz se bojim, da se lahko taka zgodba ponovi. Kot sem že prej omenil, gospodarstvu namenjamo 850 milijonov. To je zgornji limit. Mi do konca meseca februarja sploh ne bomo vedeli, koliko bo teh vlog, in šele takrat bomo lahko rekli, ker v zakonu piše, če bodo vloge presegle znesek 850 milijonov, bo dobil vsak upravičenec ustrezno manj. Se pravi, podjetja do marca sploh ne bodo vedela, koliko bodo dobila, s tem, da morajo dva, tri mesece to nevednost financirati sami. Se pravi, danes naj podpišejo pogodbo za ne vem kakšen znesek za dobavo energije, ne vedo, koliko bodo dobili od države in kako naj oni planirajo proizvodnjo, kreirajo cene, delajo kalkulacije, če ne vedo, koliko jih bo praktično v prvem trimesečju stala energija. Tako da, meni je resnično tak način reševanja celotne zadeve Če bi imeli cenovno kapico, bi se Vlada ukvarjala samo s ponudniki oziroma temi, ki tržijo elektriko, in bi z njimi reševali te razlike. Tako se bodo pa kot prvo Vlada oziroma SPIRIT

firme niso narejene za to, da se ukvarjajo z državnim aparatom. Firme so narejene za to, da delajo svoj posel. Na Odboru za gospodarstvo je bila izpostavljena tudi ena zadeva, in sicer višina pomoči za ribištvo in kmetijstvo. Vsi smo se strinjali, da so v časih, ko so nas polna usta samooskrbe in domače pridelave in tako naprej, in tako naprej, te omejitve nelogične, da lastno proizvodnjo tovrstnih izdelkov oziroma produktov omejujemo oziroma ne nudimo dovolj pomoči, kar se tiče energentov. Razlaga ministra je bila, da je to spet evropska uredba in smo spet na začetku. Pri nekaterih stvareh bi pač morali biti bolj korajžni in ukrepati dejansko v smislu našega gospodarstva. Tukaj teh stvari jaz ne razumem.

Manjša podjetja, ki imajo svoje poslovne prostore v najemu pri večjih poslovnih subjektih, pridejo v situacijo, ker pač nimajo svojega odštevalnega števca,

če se mu bo dopustila ta možnost, z neko papirologijo, da bo dobil subvencijo za drago plačano energijo. Če bi bila cenovna kapica, te težave ne bi bilo.

podjetniki čakajo neko pomoč, sploh kar se tiče čakanja na delo ali pa skrajšanega delovnega časa, ljudje, se pravi podjetja, imajo težave,

bi pa resnično želeli, da se rešitve najdejo v drugi obliki, ker glejte, gospodarstveniki opravljajo svoje delo oziroma se grejo svoj biznis. Oni žal ne morejo kolesariti, pa kot je bilo včeraj zvečer rečeno, očitno tudi nimajo civilne iniciative, ki bi kolesarila za njih. Hvala.

13 mesecev od nepodelitve mandata sedanjemu predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu in krog je z današnjim sprejemom oziroma z bodočim sprejemom tega zakona sklenjen. Zakaj sem tako začel svojo razpravo? Zaradi tega, ker je pred slabima dvema urama časnik Finance objavil, da je GEN energija prodala večino elektrike v prihodnjem letu pod 180 evrov za megavatno uro. pod 180 evrov za megavatno uro. 90 % je prodanega, 10 % bo prodanega po tržnih cenah. In to je vsa zgodba. To je zgodba stranke Gibanje Svoboda, to je zgodba levosredinske vlade in to je zgodba, zakaj je tudi minister gospod Han v uvodu dejal, da ni zadovoljen s predlogom zakona, ki ga sam prinaša pred naše poslance naše poslance in poslanke, pred gospodarstvenike in gospodarstvenice, pred državljane Republike Slovenije.

Tudi Mladina je danes objavila, da predsednika Vlade preiskuje specializirano tožilstvo, preiskuje sumljive posle GEN-I, Bosna in Hercegovina, Črna gora in tako naprej, danes beremo to v časniku Mladina. In ne morem se znebiti občutka, zakaj je ta zakon prišel v parlament pred nas pred desetimi dnevi, torej po nujnem postopku, da se ne opravi javna razprava, da mora osem predstavnikov delodajalcev na horuk sklicati novinarsko konferenco, da opozarja Vlado, da naj ta zakon vzame iz parlamentarne procedure, naj si premisli. Lahko se tudi januarja morda sprejme izboljšan zakon, lahko uporabimo retroaktivnost, kot smo jo uporabili tudi v zakonih iz časa epidemije, ko je bilo to tudi možno in mislim, da bi bilo tudi sedaj to možno. Ampak naj grem malo nazaj v preteklost.Predsednik Vlade dr. Robert Golob je deloval na področju obratovanja elektroenergetskega sistema, deregulacije tega sistema, prestrukturiranja elektrogospodarstva. Lahko se strinjam s kolegom Kordišem, ki je dejal v svoji razpravi, da naj bo ta energetska kriza priložnost za zeleni preboj. Morda pa je res lahko priložnost. Lahko daje upanje, kot velikokrat rečete v Gibanju Svoboda. Ampak a veste, iz upanja in iz priložnosti ne bo kruha, ne bo niti moke. Moka in kruh bosta iz dela gospodarstva, ki vplačuje največjo količino davkov v slovenski proračun in seveda za to vlada vemo, kaj je naredila. Pred kratkim je sprejela zakon, ki znižuje vsem državljanom neto plače. Sedaj pa daje na mizo tak zakon, ki bo slovenskim gospodarstvenikom, kar 60 % jih še ni zakupilo električne energije za prihodnje leto, imajo še 14 dni časa, ponujalo ceno po 500 evrov, naš GEN in GEN-I, ki vemo, da proizvedeta energijo iz najcenejše oblike energije, trenutno iz nuklearke, pa sta za leto 2023 prodala elektriko po 180 evrov. Zdaj mi pa povejte, kdo tukaj farba koga? Zagotovo gospoda Hana, ki se mi v tem primeru res smili. Najbrž je pod velikim pritiskom predsednika Vlade. Zagotovo bomo čez mesec dni ali pa čez nekaj dni že brali, kako se je tudi

Kajti, kot sem rekel, krog je sklenjen. Danes mineva ravno 13 mesecev od začetka tega kroga, kako uspešen gospodarstvenik ni dobil potrditve novega mandata, ampak zdaj se v resnici črno na belem izkazuje, zakaj ga res ni dobil. Ker je špekuliral in če je kdo špekulant na področju električne energije, se danes dokazuje, da je to slovenski predsednik Vlade dr. Robert Golob. In to vedo zagotovo tudi njegovi prej somišljeniki, zaposleni blizu njega na GEN-I, danes poslanci Gibanja Svoboda. In zato bodo tudi danes stisnili tipko za. Zdaj pa konkretno pa konkretno – to je vprašanje za gospoda ministra Hana – junija je GZS poslala pismo, naslovljeno na kar tri ministre, na gospoda Kumra,

je gospod Golob še pred enim mesecem obljubljal in dejal, da bodo ukrepi sprejeti in da jim bo sledilo tudi sklepanje pogodb med slovenskimi proizvajalci in odjemalci in da bo vsak vedel, da se ne spušča v neznano, ampak da so cene, ki jih bo dobil na mizo, v resnici med bolj ugodnimi v Evropi. Ja, tiste bolj ugodne cene v Evropi so že zakupljene, teh 180 evrov za megavatno uro, te so zakupljene. Niso pa zakupljene, kot sem dejal, za 60 % podjetij, ki še ni zakupilo električne energije in trenutno bomo tudi s tem zakonom, tudi s temi 850 milijoni evrov, prišli na cene med 400 in 500 evrov za megavatno uro. Torej, najmanj dvakrat, celo trikrat več kolikor bodo to električno energijo plačevali morda v Avstriji ali pa v Nemčiji, ki so jo zakupili iz naše nuklearke, iz naših hidroelektrarn in drugih virov električne energije. Danes je gospodarstvo sklicalo izredno novinarsko konferenco, kjer so predvsem prosili Vlado,

in naj pripravi tak zakon, da bo gospodarstvo konkurenčno gospodarstvu na Hrvaškem, v Avstriji, v Italiji, na Madžarskem in da bo lahko Slovenija izšla iz te krize tako, kot je izšla iz epidemične krize v letih 2020 in 2021, ko smo imeli potem najvišjo gospodarsko rast v Evropski uniji in tako naprej. Vse te statistične podatke V Slovenski demokratski stranki predlagamo par amandmajev, ki bi vsaj za silo s konkretnimi dejanji pomagali gospodarstvu, gremo v smer predlogov, ki jih naslavljajo v realnem sektorju. Kar se pa tiče kadrovske politike, pa bi se dotaknil tudi te, kajti, kot sem dejal, danes s tem predlogom zakona

pripravil ta zakon oziroma njegovo ministrstvo, ampak osebno menim, da ta zakon na koncu ne bo pripomogel h konkurenčnosti, ne bo pripomogel k temu, da bo Slovenija izšla iz te krize kot zmagovalka, kot je izšla v času prejšnje, vi rečete temu, mračne vlade, ampak da bomo na dnu, kot je kazalo tudi poročilo za tretje četrtletje po padcu BDP, kjer smo bili, se mi zdi, predzadnji. Osebno bom danes še poslušal razpravo, mislim pa, da bom na koncu kljub vsemu v nasprotju s svojo poslansko skupino pritisnil tipko minus. Zakaj? Zaradi tega, ker sam poslušam tudi mlade gospodarstvenike, uspešne gospodarstvenike, kot so dr. Knez in drugi, ki temu zakonu sicer ne nasprotujejo, ampak želijo, da bi bile rešitve bolj strokovno utemeljene, še enkrat pregledane

glede same priprave zakona. Jaz moram reči, da smo skupaj z gospodarstveniki sodelovali v vseh teh tednih in za to pismo mislim, da vem, ampak v delovni skupini enkrat na ministrstvu za

svoja strokovnjaka in seveda obe ministrstvi poleg ministrstva za delo. Tako da, tu smo sodelovali. Vsi se strinjajo, da je zakon vsebinsko v redu, da so pa vhodne cene ta moment previsoke in ta zakon je bil, gospe in gospodje, delan na predpostavki, da bo vhodna cena za megavat 350 evrov in potem bi mi z vsemi temi subvencijami prišli do cene, ki bi bila za gospodarstvo še sprejemljiva, cirka 180 evrov, odvisno seveda od od nekaterih pogojev. To je bil naš in moj oseben primarni cilj in mi smo do takrat, dokler niso začele prihajati ponudbe, smatrali, da bo naš zakon

Se pravi, GEN energija je prodala električno energijo za 180 evrov za megavatno uro, najbrž v tujino, vi ste pa sedaj dejali, da je cilj zakona, da bi prišli do cen 350, 400 evrov za megavatno uro za slovensko gospodarstvo. Približno tako sem jaz razumel, hkrati pa beremo,

za tiste, ki pač ne bodo zmogli, ki ne bodo prenesli teh cen, ampak zgleda sem bil res napačno razumljen. Meni pa kot laiku ni jasno, se pravi, GEN energija je 90 odstotkov energije, proizvedene v Sloveniji, torej iz NEK,

ki je trajal 13 mesecev od razrešitve oziroma nepodaljšanja mandata dr. Robertu Golobu do danes, je sklenjen, zato mene ta zakon skrbi. Absolutno sem pa vesel, kot ste dejali, da če bo novelacija, potem bom morda tudi jaz vzdržan, če bo res novelacija. Ampak potem rečem, da vas držim za besedo, gospod minister. Hvala.

500 evrov. Tukaj zadeve strižejo. Kar se pa tiče prodaje električne energije v normalnih časih. Še zmeraj je v Sloveniji 30 % podjetij, gospe in gospodje, ki imajo električno energijo zakupljeno še za naslednje leto pa še za kako leto vnaprej in so jo kupili tudi po 70 evrov. To morate razumeti, da tudi gospodarstvo, ki proizvaja električno energijo v tem smislu, naša dva stebra, onadva sta mogla prodati tudi energijo za dve leti vnaprej, da je lahko imelo tudi gospodarstvo na nek način predvidljiv strošek, v tem primeru električne energije. Ker se je sedaj sistem zrušil in ker smo imeli v Sloveniji v letošnjem letu poleg ukrajinske vojne

proizvajale bistveno, bistveno manj električne energije, kot je bilo predvideno, ker smo imeli mesec in pol, mislim da, zaprto jedrsko elektrarno, ko je bil remont in ker smo imeli oziroma imamo težave v TEŠ, ker pač ni bilo dovolj, kakor razumem, premoga in je TEŠ stal, smo imeli tu še dodatne probleme. Drugače pa mislim, da sva se razumela, samo te osnovne cene so problematične. Hvala.

da kot slovenski proizvajalec, citiram, »električne energije bomo nosili pomemben del bremena regulacije cen elektrike, ki jo je uvedla Vlada, zato naša povprečna prodajna cena ne bo dosegla 180 evrov na megavatno uro, ker bi presežne prihodke morali vplačati v proračun, če bi vso elektriko prodali po tržnih cenah.« Sicer zdaj delam reklamo za GEN, ampak dobro, če bo to rešilo par slovenskih podjetij, pa naj kupijo pri GEN teh 10 odstotkov pod 180 evrov za megavatno uro, toliko je še ostalo. meni to ne gre. V skladu s tem, kar ste govorili, se jaz strinjam, da je potrebno to reševati na tak način, kot ste predstavili v zakonu, ampak še enkrat poudarjam, tudi slovenska javnost ima to pravico vedeti, da imamo mi trenutno podjetje oziroma mrežo GEN energija, ki je že vnaprej prodala električno energijo za 180 evrov ali ceneje, hkrati imamo predsednika Vlade, ki diktira, ki je, kot smo dejali, Steve Jobs električne energije in govori o Evropski uniji vse živo, kako je Evropa prepočasna, tudi vi ste jo omenili, da je padla na izpitu, ampak hkrati pa ve za svoje bivše podjetje, pa za svojega zdaj predsednika uprave, ki je, se mi zdi, v sorodstveni ali ne vem kakšni povezavi z njim, saj to ni važno, to bo že KPK preiskal, če bo.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim poslancem in seveda ministru in ostalim gostom z ministrstva! V Slovenski demokratski stranki smo k temu dopolnjenemu Predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize seveda vložili nekatere amandmaje, in sicer naš amandma k 2. členu predlaga spremembo, in sicer širi se krog upravičencev in želimo, da se

zelo mi je žal, da danes tukaj res ni predstavnikov gospodarstva, kajti tisti, ki bi jih slišali, bi rekli, da je čas za neke vrste alarm. Jaz sem seveda brižno poslušal celotno sejo Odbora za gospodarstvo in tam so ti gospodarstveniki povedali, da na žalost ne vedo, kaj bo z njihovimi podjetji, da so v stiski, da so v kotu, da se jim ta moment elektrika prodaja med 400 in in 500 evri in zaradi tega ne morejo predvideti, kakšne bodo cene njihovih izdelkov, da bi bili lahko konkurenčni. Če gremo sedaj v koren problema. Koren problema so torej previsoke cene električne energije in seveda imamo nekaj možnosti, kako bi lahko to rešili. Ena, ampak ne edina možna, varianta je torej zmerna cena energentov, po kateri bi lahko podjetja kupovala to električno energijo in seveda tudi druge energente, ampak če smo pri električni energiji, ki je ta moment najbolj žgoč problem, naše gospodarstvo ne bi potrebovalo nobenih subvencij, če bi jim omogočili nakup elektrike po 180 evrov za megavatno uro, tako so povedali. Predstavniki pa so bili Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tako delodajalci, podjetniki. Torej, vlada naj

se moram enkrat od stokrat morda tudi strinjati s predstavnikom naše dejansko na nasprotni strani sedeče Levice. Zakaj? Ker on pravi, da pa je druga možnost, da elektriko izvzamemo iz trga in jo uporabimo samo za slovenske interese, za slovensko gospodarstvo, kajti ta moment je energetska vojna in v času energetske vojne mi ne moremo prodajati elektrike v tujino po 180 evrov in jo našim podjetjem in seveda našim državljanom, podjetnikom prodajati po 400 do 500 evrov. Vsi vemo, da to ni tako enostavno, kot se sliši na papirju, ampak če je energetska vojna, potem tudi dejansko v tem momentu ščititi planeta, ne vem, pred nafto, pred kurilnim oljem, pred dizlom in tako naprej, kajti takrat, ko mi to delamo, gre seveda tudi električna energija še bolj gor, ker ni več konkurence med temi energenti. Popolnoma napačno je bilo, da je država, ki je ena naših največjih gospodarskih partneric, Nemčija, zaprla jedrske elektrarne zato, da zaščiti planet. Ja, kje smo pa zdaj? Zdaj pa vsi to plačujemo. Se pravi, treba je sedaj biti korajžen in povedati, dokler ne rešite energetske vojne, ki ste jo vi zakuhali, mi ne damo več ene megavatne ure elektrike. Sedaj smo pa slišali in jaz tudi

Nismo bili dovolj poslušni in nismo prisluhnili gospodarstvu. Ampak še enkrat, gospodarstveniki opozarjajo, da so naše sosede, Hrvaška, Avstrija, kot sem že rekel, gospodarska partnerica Nemčija, pomoč gospodarstvu zagotovile v zadostni meri. Mi tega do zdaj nismo efektivno naredili. Gospodarstveniki so povedali, od septembra so se pogovarjali z našim ministrom, ki se trudi, ampak efekta pa ta moment ni. In zaradi tega boste morda, ne vem, kolega Han, potrebovali še enega ministra, tako kot pri drugem, ko smo večali ministrstva, bomo še tukaj naredili enega, ki bo pač prevzel to energetiko. Glejte, cene so enormne, podjetja so na Odboru za gospodarstvo povedala, da imajo dejansko ponudbe med 400 in 500 evri za megavatno uro, medtem ko so se septembra pogovarjali z ministrom o nekih cenah okoli 350. In sedaj se je to že v treh mesecih tako močno spremenilo, da dejansko ne vedo, ali naj podpišejo,

zapiranje in pa seveda odpuščanje delavcev, sodelavcev. Sedaj še enkrat, če mi ta moment želimo zaščititi naše gospodarstvo, potem ne moremo gledati na to, da bomo v v istem momentu zaščitili podnebje. Druga zadeva, če je dejansko tale naš zakon s svojimi cirka 900 milijoni dober, ampak da bodo nekatera podjetja šele konec marca dobila nazaj subvencije, sedaj pa morajo elektriko plačati v osmih do petnajstih dneh, ko jo porabijo, se pravi dejansko ne bo nekega efekta. Zaradi tega tudi sam močno razmišljam, ali bi podprl ali ne ali se dejansko vzdržim, ampak osnova je ta, da od trenutnih ukrepov ta moment ni efekta. Hvala lepa.

na trgu, da raste in da je na trgu seveda uspešen, tudi v času kriz. Kot ste videli v obdobju kovid krize, je slovensko gospodarstvo ostalo prožno, ostalo je konkurenčno, seveda zaradi premišljenih in dobro ciljanih ukrepov vlade Janeza Janše. Jaz sem žal ugotovil, pa spoštujem ministra Hana z njegovo ekipo, se pravi z obema državnima sekretarjema, Frangežem in Židanom,

sem prišel do enega akronima pod oznako štiri P, se pravi, preskromno, prepozno, prezapleteno in deloma tudi prepotentno. Prepotentno, če začnem od zadaj, v tem smislu, da je bilo po moji oceni še premalo usklajevanj z gospodarstveniki, še premalo posluha za gospodarske sredine, da bi bila vendarle čisto vsem zagotovljena ustrezna pomoč. Res je, da vsi ne morejo biti zadovoljni. Ampak glejte, tu je, mislim, da cela plejada resnih velikih gospodarskih akterjev, ki pa te pomoči ne bodo deležni. Kar se tiče prepočasnosti tega zakona.

Tudi kar se tiče prezapletenosti. Poglejte, po naši oceni je še kup nejasnosti, nedorečenosti in pa seveda ta naša klasična mantra, birokratsko

da bodo seveda nekako zajezili to visoko inflacijo, da bodo pomagali nemškemu gospodarstvu. Mi smo že imeli neko tako, bi rekel, negeneralno kapico, ki pa je našemu slovenskemu gospodarstvu zares zelo malo pomagala, ker je pač peljana tako, da zelo malo omejuje ceno.

minimalno povišanje BDP, se pravi s stopnjo plus 0,3 procenta. Kar se tiče tega, kako to delajo Nemci. Večja podjetja, ki so seveda velik generator

šele marca prihodnje leto, ampak z retroaktivnim učinkovanjem tudi za januar in februar bodo v bistvu tudi s tem na nek način pomagali.

ste dobronamerni, se trudite, razumete gospodarstvo, ampak vendarle je bilo tukaj res premalo ambiciozno, pozabili ste na naše gospodarstvo. Vsi vemo, da je to podstat za vse vidike našega družbenega življenja, jih oplaja in skrbi za blaginjo vseh naših slovenskih državljanov in državljank. Jaz se res iskreno bojim, da bodo potem tudi naši državljani, ne samo tisti, ki bodo izgubili službe zaradi nedomišljenih zakonskih predlogov, ampak tudi vsi državljani, ki jim že zdaj

Najlepša hvala. Sprašujem, če morda želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še interes. Bomo kar pobrali prijave. Začenjam s prijavami.

Lep pozdrav ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu z obema sodelavkama, kolegice in kolegi! Dejstvo je, da je vsaka pomoč, ki je namenjena gospodarstvu, dobrodošla, predvsem ko ta gospodarska pomoč prihaja v zelo težkih časih. Seveda je pa velikokrat vprašanje, ali bi bili vsi

gospodarska podjetja v Republiki Sloveniji nikoli ne prosijo za pomoč, ko res ni nujno potrebno. Jaz mislim, da sem se v življenju že toliko naučil in poznam gospodarstvo, da imajo seveda zelo veliko veliko toleranco do te bolečine, [prosijo], ko je zadnji čas, da je treba zaprositi državo, da lahko pomaga. Seveda danes govorimo predvsem o energetski krizi.

ko je zaprisegel dr. Golob, seveda so vsi peli, da je rešitelj energetske krize, tako v Sloveniji, pa tudi v Evropski skupnosti. To smo poslušali pol leta. Jaz se spomnim tudi predsednika Vlade 10. oktobra, ko je za tem pultom v Državnem zboru pozval vsa gospodarska podjetja v Sloveniji, da naj ne podpisujejo pogodb. Jaz moram priznati, ker sem včasih tudi malo naiven, da sem bil teh besed vesel, ker sem videl luč na koncu tunela, da bo imel seveda za slovensko gospodarstvo ta poziv en jasen cilj, da bo električna energija, seveda z vedenjem tega izjemnega evropskega strokovnjaka na področju energije, bistveno, Jaz sem velikokrat žalosten, ko v tem izjemno težkem času na energetskem področju poslušam, da določena podjetja, ki predvsem trgujejo z energijo, služijo mastne milijone.

Seveda, velikokrat se, tudi vas sem slišal, minister, predvsem pa to slišimo predsednika Vlade, glede nekih stvari, ki bi lahko bile malo bolj elastične, izgovarjamo na Evropsko unijo, na njihove predpise. To bi v tej težki situaciji za slovensko gospodarstvo morali usmeriti v prid Slovenije in v prid gospodarstva. Vse pogodbe, ki so bile nekoč sklenjene, napisane v nekem čisto drugem obdobju, v bolj prijaznem okolju, predvsem imam tu v mislih električno energijo, seveda je danes vprašanje, če še imajo to težo. Ali bomo te pogodbe in te predpise ter zakone očmi pa nam bodo propadala slovenska podjetja? Jaz mislim, da tu ne sledimo dovolj korajžno in tudi v prid slovenskemu gospodarstvu.

po 180 evrov za megavatno uro. Mene zanima, ker je to državno podjetje, ali je to podjetje prodalo energijo tujim gospodarstvenikom ali jo je prodalo domačim?

je prebogata, vprašanje pa, če vsebina te velike stavbe služi svojemu namenu. jaz še enkrat ponavljam. Prav gotovo je vsaka pomoč, ki gre za gospodarstvo, dobrodošla. Sem pa mnenja,

tisti, ki trgujejo z električno energijo, vsiljujejo ceno po 500 evrov za megavatno uro, je pa to propad njihovega podjetja. Vsi tisti, ki danes vodite državo, tudi koalicija, dajte prisluhniti tem podjetjem.

morali čez dve leti v neki meri to vračati nazaj oziroma na svoja podjetja vgraditi sončne elektrarne. Do neke mere se s tem strinjam, bom pa rekel, da če bi bil na njihovi strani, bi imel to veliko bojazen. stvari na področju gospodarstva, jaz vem, da imate minister, ki vodite to ministrstvo s svojimi sodelavci, prav gotovo še večji pregled, kot ga imamo mi, da se situacija ne bo izboljšala v naslednjem letu, niti se ne bo izboljšala čez dve leti. Zato je vse, kar delamo danes na tem področju, moje osebno mišljenje, da delamo tako, da zadenemo bistvo.

cenami, ker so bili takšni časi. Noben ni pred dvema letoma ali pred enim letom, ko so prodajali električno energijo, vedel, da se bo zgodila vojna

je tudi v mojem strateškem svetu,mi pomaga pri vsem, pa je kupil elektriko po 850 evrov. In In zdaj pa ta Evropa, samo eno stvar bi rekel. Ta Nemčija, od katere smo mi seveda zelo, zelo odvisni, blokira, kolikor jaz razumem, gospod Kumer mi razlaga, komplet dogovor, da bi prišli do dogovora na ravni Evrope.

pol leta nazaj, se pravi male odjemalce, ki imajo regulirano ceno, 100 tisoč jih je. Ne smemo pozabiti, da je ta vlada in tudi ta parlament rešil ljudi, da imajo ljudje v Sloveniji položnice nižje kot pred enim letom,

Najlepša hvala. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, zaradi predbožičnega koncerta parlamentarnega pevskega zbora Kvorum in pevskega zbora britanskega parlamenta to točko dnevnega reda in 5. sejo zbora prekinjam do 13. ure.